dag tekur því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista flokksins í kjördæminu, Halldóra K. Hauksdóttir, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. Halldóra K. Hauksdóttir hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðin velkomin til starfa að nýju.

en það er miklu fleira sem ekki hefur gerst. Eins og hæstv. forseti var að lesa hér áðan er mikið um fresti. Það er beðið um fresti, mál eru flutt, stjórnarmál eru endurflutt, þau stranda í nefndum, þau eru ekki afgreidd. Það gerist ekki neitt á hinu háa Alþingi undir stjórn meiri hluta þessarar ríkisstjórnar.

Og við höfum líka verið að bíða eftir uppfærslu samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem fór í uppfærslu fyrir réttu ári síðan og er enn í uppfærslu, væntanlega í samtali við innviðaráðuneytið og hæstv. innviðaráðherra. Það er ekkert að gerast og það eina sem við gerum er að bíða; bíða eftir því að þessir þrír stjórnarflokkar geti ákveðið eitthvað sameiginlega eða komið sér saman um það hvaða mál, jafnvel grundvallarmál eins og samgönguáætlun, verði afgreidd á yfirstandandi þingi. Þetta eru náttúrlega vinnubrögð sem maður vill helst ekki fara upp og tala um, hæstv. forseti. En mér er einfaldlega nóg boðið af þessum vinnubrögðum. Ég hef setið hér nógu lengi til að vita að svona á þetta ekki að vera og svona þarf þetta ekki að vera. Við eigum sem þingmenn í nefndum okkar og annars staðar að leggja okkur öll fram um að afgreiða þau mál sem varða hagsmuni almennings og fyrirtækja í landinu. Samgönguáætlunin bíður, menn eru að brenna inni á tíma með útboð og framkvæmdir og annað slíkt fyrir sumarið og það er látið eins og ekkert sé. Frestunarárátta þessarar ríkisstjórnar ríður ekki við einteyming. Ég ætla að vitna í formann Samfylkingarinnar sem sagði í fréttum í gær:

enn þarf fólkið í landinu að horfa upp á stjórnleysi og samskiptaleysi þegar kemur að umsýslu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Það hefur legið fyrir í átta mánuði að Landsbankinn hefði hug á að kaupa TM og það eru fjórir mánuðir síðan söluferlið hófst. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra upplýsti um það í hlaðvarpi í byrjun febrúar að henni litist hreinlega ekkert á þessi kaup. Og hvað svo? Það er ekki fyrr en eftir að Landsbankinn hafði lagt fram bindandi kauptilboð og eftir að kauptilboðið hafði verið samþykkt sem fjármálaráðherra bregst við, með Facebook-færslu á sunnudagskvöldi. Fjármálaráðherra er vörslumaður ríkiseigna. Fjármálaráðherra ber ábyrgð á því að meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum sé í samræmi við eigendastefnu ríkisins. Eigendastefnan á ekki að vera framkvæmd í einhverjum véfréttastíl þar sem ráðherra situr og spjallar í einhverju hlaðvarpi og Bankasýslumenn punkta niður hjá sér í fundargerðir það sem þeir heyra. Og þú stjórnar ekki landi gegnum Facebook-færslur. Ráðherra hlýtur að þurfa að koma hingað fyrir Alþingi og útskýra hvað er í gangi, hvaða sirkus þetta er eiginlega með 29 milljarða viðskipti ríkisfyrirtækis. Blekið er varla þornað á áliti umboðsmanns Alþingis um Íslandsbankasöluna þar sem er áréttað sérstaklega að Bankasýslan er ekki sjálfstætt stjórnvald heldur ná yfirstjórnunar- og eftirlitsskyldur ráðherra sannarlega til Bankasýslunnar. Ef það er afstaða ráðherra að kaup ríkisbankans á stóru tryggingafélagi stangist á við eigendastefnu ríkisins þá átti ráðherra að bregðast við eftir þeim heimildum sem hún hefur samkvæmt lögum, tryggja að gripið væri til ráðstafana áður en kaupin færu fram. Það gerði hún ekki. Orð og gjörðir fara ekki saman. Í staðinn fáum við núna eftir á einhverjar orðsendingar um að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi bara að fá að rumpa næstu einkavæðingu af. Nei, takk, þetta er löngu, löngu komið gott.

Þetta mál eitt og sér dregur fram hversu ankannalegt eða ótækt það er að ríkið eigi eignarhluti í fyrirtækjum sem eru á samkeppnismarkaði. Gildir þá einu hvort um er að ræða

eða kaup Landsbankans á þessum eignarhlut eru gerð án þess að bankaráð upplýsi Bankasýslu ríkisins um þessi kaup. Það er ámælisvert,

Hæstv. fjármálaráðherra hefur lýst skoðun sinni um það hver eigendastefna ríkisins er. Hæstv. fjármálaráðherra fór fram á það í bréfi til Bankasýslunnar í gær að gerð yrði grein fyrir þessu máli. Bankasýsla ríkisins bregst við og núna er boltinn hjá bankaráði Landsbankans og þá kemur í ljós hvernig á þessu stóð öllu saman.

Mótmæli hafa byrjað í upphafi hvers þingdags og staðið fram undir kvöld. Fjöldi Palestínumanna og stuðningsmanna þeirra hafa barið og lamið þinghúsið að utan, lamið á glugga og slegið á trumbur, blásið í flautur og valdið ónæði, ótta og óþægindum. Fólkið í landinu undrast þessa framkomu sem er einkennileg birtingarmynd þakklætis þessa fólks fyrir hæli sem því er veitt hér. Þegar ég birti færslu um atganginn á fésbókinni í gær hélt fólk að þetta væri í fyrsta skipti sem slíkur atgangur ætti sér stað hér við þinghúsið. Það er með ólíkindum að þingmenn, ráðherrar og starfsfólk Alþingis skuli þurfa að þola þessa ömurlegu framkomu og óþægindi dag eftir dag, dögum og vikum saman. Virðulegur forseti. Ég velti fyrir mér hvaða löggjafarþing í heiminum myndi leyfa aðra eins framkomu við helgasta reit lýðræðis hvers lands. Það er með ólíkindum hvernig Palestínumenn, sem hingað hafa leitað hælis, sýna þjóðþinginu og Íslendingum þakklæti sitt. Hér bera skattgreiðendur kostnað af veru þeirra og húsnæði, heilbrigðisþjónustu og fjölskyldusameiningu og þetta er þakklætið sem þjóðinni er sýnt. Við erum að kalla yfir okkur fólk sem ber með sér þessa ógnarmenningu, fólk sem beitir hótunum til að ná fram kröfum sínum, hefur ráðist að þingmanni og gerir sig líklegt til að vinna okkur sem hér störfum líkamlegt tjón. Virðulegur forseti. Er ekki mál að linni? Það er sjálfsögð krafa að vinnufriður og vernd okkar sem hér störfum sé tryggð. Það er ekkert sem bendir til annars en að þessi ógn sem stafar af menningarheimi feðraveldisins sé að breyta þeirri mynd sem við Íslendingar (Gripið Er vilji til þess að innflutt reiði og hatur í garð jaðarhópa verði fest í sessi með þessu fólki? Það er mér ljúft og skylt að koma eftir þessari umvöndun feðraveldisins hér fyrir þingheim. En að öðru. Hæstv. háskólamálaráðherra hefur nú birt frumvarp til breytinga á lögum um Menntasjóð námsmanna í samráðsgátt sem ætlað er að breyta skilyrðum um námsframvindu og leggja niður ábyrgðarmannakerfið. Margt gott, sum sé, en það breytir ekki því sem kalla má ömurlega stöðu í málefnum háskólanema. Hvergi á Norðurlöndunum eiga stúdentar erfiðara með að framfleyta sér á námslánum en hér á Íslandi. Þau duga ekki fyrir framfærslu. Hvergi þurfa námsmenn að vinna jafn mikið með námi. Núgildandi lög áttu að skapa hvata til stúdenta til að ljúka námi innan tiltekins tíma en staðreyndin er sú að það vinna hvort sem er allir með námi og rúmlega fjórðungur stúdenta upplifir erfiðleika við að sinna námi vegna vinnuálags. Það sér hver sem er að þetta gengur ekki upp og aldrei hafa jafn fáir tekið námslán og nú. En hvað skýrir þessa stöðu? Það kemur svo bersýnilega í ljós í nýju lagafrumvarpi og háskólamálaráðherra hefur ákveðið að nýta hér ekki galopið færi á því að gera meginbreytingar á fjármögnun sjóðsins.

fjármagna fjárfestingu sem öll önnur lönd í kringum okkur standa straum af sjálf í mestum mæli. Það er ekki nóg að gera breytingar á reiknilíkani háskólanna og slá ryki í augu almennings með því að skólagjöld muni brátt heyra sögunni til. Og nú spyr Og nú spyr ég: Hvort ætla yfirvöld að fjárfesta í háskólanámi Íslendinga þar sem staðan er nú langt undir OECD-meðaltali eða velja meðvitað að búa til enn stéttskiptara þjóðfélag þar sem jafnrétti til náms

frá bankanum í þetta tryggingafélag. Það er ágætt að rifja það hér upp hvenær lögin um Bankasýsluna voru sett. Þau áttu að gilda í fimm ár, voru sett í tíð vinstri stjórnarinnar af flokki hv. þingmanns, Samfylkingunni, og Vinstri grænum. Þáverandi hæstv. fjármálaráðherra, Bjarni Benediktsson, lagði fram frumvarp fyrir þingið um að leggja niður Bankasýsluna fyrir nokkrum árum og taka þessa ábyrgð í hendur ráðuneytisins, taka hina pólitísku ábyrgð, en það var auðvitað lagst gegn því af þessum sömu flokkum og fleirum til. Ráðherrann fór að lögum, þessum lögum sem sett voru um þessa stofnun sem á að hafa með þetta að gera. Yfirlýsingar ráðherrans sem hann hafði haft frammi áður og stefna hans í þessum málum hafði örugglega ekki farið fram hjá stjórnendum bankans eða stjórnendum Bankasýslunnar. Þetta vekur aftur upp þær spurningar, virðulegur forseti, hvert við erum komin í framsali valds frá Alþingi. Það á ekki bara við í þessu máli heldur svo víða og svo víða. andlitslausir, geta farið hér með vald sem við berum pólitíska ábyrgð á. Ég held að það sé tímabært að þingið taki það til skoðunar og hætti þessum feluleik og taki ábyrgð á sínum gjörðum. Sala fjármálafyrirtækja er á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins og einnig fleiri ríkisfyrirtækja. Það er sjálfsagt mál að okkar mati að ríkið sé ekki að vasast í þeim áhætturekstri, ríkið eigi að draga sig út úr þeim rekstri og fjármuni sem þar eru geymdir og liggja í tugum milljarða, jafnvel hundruðum milljarða ef allt er talið, eigi að nota í önnur innviðaverkefni, í aðrar fjárfestingar á vegum ríkisins, eins og til að mynda samgöngumál,

Virðulegur forseti. Stríðsátök eru mannanna verk og öllum stríðsátökum lyktir með samningum um síðir. Tíminn sem það tekur að ná téðum samningum er þó alltaf óbærilega langur, sama hvernig á það er litið. Það er eins og mannskepnan geti hvorki lært af mistökum sínum né lagt upp með að hefja ekki átök þegar ágreiningur vaknar, ágreiningur sem víða í heiminum leiðir til svo mikilla hörmunga að orð fá ekki lýst. Eftir því sem ég kemst næst standa yfir stríðsátök á ríflega 50 stöðum í heiminum í dag. Í dag berast jafnframt jákvæðar fréttir af viðræðum um vopnahlé á Gaza í Palestínu, fréttir sem við öll í þessum sal höfum vonast eftir að heyra frá því að við samþykktum þingsályktun í nóvember síðastliðnum um að án tafar skuli komið á vopnahléi af mannúðarástæðum á Gaza-svæðinu svo tryggja megi tafarlaust öryggi almennra borgara, aðgengi hjálpar- og mannúðarsamtaka og að neyðarvistum og læknisaðstoð. Ég vona innilega, virðulegi forseti, að lendingin í þessum viðræðum verði varanlegt vopnahlé, og þótt fyrr hefði verið. Sú neyð sem almennir borgarar á Gaza búa við og blasir við heiminum öllum knýr fulltrúa alþjóðastofnana til að kveða enn fastar að orði. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum þjáist helmingur íbúa á Gaza af miklu hungri sem eðli málsins samkvæmt skapast af mikilli óvissu um aðgengi að fæði. Haft er eftir mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna að hindranir ísraelskra stjórnvalda á því að neyðaraðstoð berist íbúunum á Gaza jaðri við að stjórnvöld noti svelti sem vopn í stríði. Það sé stríðsglæpur. Þetta er ekkert annað en skipulagt svelti, virðulegi forseti, og það er mannanna verk.

Eldri borgarar hafa ekki fengið krónu eða hvað þá aura aukalega frá þessari skerðingarstjórn síðan hún komst til valda; ekkert aukalega í Covid, ekkert aukalega um jólin og mega þakka fyrir að hafa fengið helminginn af því sem aðrir launamenn hafa fengið.

Breiðu bök þessarar ríkisstjórnar eru aldrað fólk og veikt fólk og þangað mun hún áfram leita að skattahækkunum með skerðingum og keðjuverkandi skerðingum eins og hún hefur gert hingað til, með þeim árangri að fleiri og fleiri í þessum hópi eru ekki bara í fátækt heldur eru í varanlegri sárafátækt.

og hverjir eru það alls ekki. Virðulegi forseti. Það er eðlilegt að byggð þróist og borgarsvæðið stækki með auknum fólksfjölda. En þróunin á Íslandi er ýktari en gerist og gengur í kringum okkur. Hér eru nærri 80% landsmanna á stórhöfuðborgarsvæðinu á meðan sambærilegar tölur fyrir nágrannalöndin eru 25–40%. Það er margt sem skýrir þessa þróun. Í áratugi hefur nánast öll stjórnsýsla verið byggð upp hér á þessu svæði með öllum þeim margfeldisáhrifum sem því fylgir. Atvinnutækifæri og þjónusta eru því fjölbreyttari og laða að. Þá eru opinber störf langflest á þessu svæði. Þetta eru stærstu byggðaaðgerðir sem ráðist hefur verið í. Það er hins vegar mikið í húfi að halda landinu sem mest í byggð. Ég þarf ekki að tíunda það hér hvers vegna. Ég nefni þó ferðaþjónustuna. Það væri ekki vænlegt að fara um landið ef engir innviðir væru þar fyrir hendi og eru þeir nú víða í algeru lágmarki. Landbúnaður og byggðamál eru nátengd. Nýleg skýrsla sýnir að streita, þunglyndi og depurð er meiri en gengur og gerist hjá samanburðarhópum meðal íslenskra bænda. Fyrir utan vinnuálag og fjárhagsáhyggjur upplifa bændur sig í sífelldri vörn, ekki bara hvað varðar innflutning og tollamál, heldur er einnig neikvæð umræða og árásir af hálfu hins opinbera þar sem land er tekið af bændum á mjög hæpnum forsendum, ýmist í nafni þjóðlendumála eða landgræðslunnar. Síðan er ráðist á heilu búgreinarnar, m.a. héðan úr þessum sal, með ótrúlegum stóryrðum og af vanþekkingu. Ég skora á alla sem hér vinna að snúa nú bökum saman og styðja við byggð og landbúnað í landinu. Þar sem ég sé fram á talsvert frí frá þingstörfum treysti ég á að þið berjist fyrir þessum málum, landi og þjóð til heilla.

Í þessum fyrsta kafla verður farið víða á einungis tveimur mínútum, allt frá Apóteki Hafnarfjarðar til Vinnumálastofnunar, til Bankasýslunnar, til samfélagsmiðla, til Landspítalans til opnir reikningar.is og að lokum til hælisleitenda og Hávamála. Hefst nú sagan:

Sögu nokkurri hefur verið dreift á fésbókinni að undanförnu þar sem er borið upp á hælisleitendur að þeir fái allt frítt í apótekum; fínt krem, sjampó og lyf og þeir tæmi hillurnar. Undir það tekur starfsmaður í Apóteki Hafnarfjarðar sem segist varla hafa við að fylla á hillurnar og allt sé það skrifað á ríkið. „Alls konar dýrar vörur sem maður leyfir sér ekki sjálfur var hreinlega hamstrað út.“ Slík er sagan úr Hafnarfirði. Víkur þá sögunni að opnum reikningum ríkisins þar sem er að finna næstum alla reikninga ríkisins til birgja. Bankasýsluna er hins vegar hvergi þar að finna og þar lýkur líklega aðkomu Bankasýslunnar að þessarar sögu. Þegar nánar er skoðað þá finnast reikningar þar frá Apóteki Hafnarfjarðar til Vinnumálastofnunar allt frá upphafi síðasta árs þegar það er skoðað, fyrir rétt rúma milljón íslenskra króna, aðallega frá nóvember á síðasta ári, en líka eitthvað frá því í mars. Allir reikningar nema einn eru merktir sem vörur til skyndihjálpar. En þegar nánar er að gáð þá er það eina stofnunin sem kaupir vörur til skyndihjálpar, þ.e. Bókhaldsvandamál. Á síðasta ári keypti Vinnumálastofnun slíkar vörur fyrir 112 millj. kr. þar af tvær færslur upp á samtals 17 milljónir frá Landspítalanum. Við höfum það alveg frá Hávamálum að taka vel á móti gestum, sérstaklega þeim sem hafa átt erfiða leið,

Herra forseti. Eins mikilvægt og ég tel alþjóðastarf vera þá skal ég vera fyrstur til að viðurkenna að það er mismikill tilgangur með alþjóðastofnunum. Þannig held ég að NAMMCO, Norður-Atlantshafs-sjávarspendýraráðið, sé fyrir utan að vera með eitt lengsta nafnið mögulega að verða ein sú tilgangslausasta í flóru alþjóðastofnana. Þessi stofnun var sett á laggirnar sem nauðsynlegt viðbragð við fýlukasti íslenskra stjórnvalda eftir að alþjóðasamfélagið var sammála um að hætta hvalveiðum. Við það sagði Ísland sig úr Alþjóðahvalveiðiráðinu árið 1991 en obbosí, hafréttarsamningurinn gerir kröfu á aðildarríki um að þau eigi alþjóðlegt samstarf um málefni sjávarspendýra. Því tók Ísland sig til ásamt Noregi, Grænlandi og Færeyjum og stofnaði NAMMCO undir því yfirskini að halda áfram alþjóðasamvinnu um þessar tegundir. Þetta var sem sagt hvalveiðisamkunda. Þetta var hópur ríkja sem vildi standa vörð um rétt til að veiða hval. Svo gerðist það árið 2002 að Ísland gekk aftur í Alþjóðahvalveiðiráðið. Þá hefði maður haldið að þessi fýlustofnun sem var sett á laggirnar utan um hvalveiðiáhuga Íslands gæti einfaldlega bara heyrt sögunni til. En nei, hún er enn starfandi og háttar svo til að þessa dagana er boðað til 31. fundar NAMMCO hér í Reykjavík. Mig langar bara að taka undir með samtökunum Hvalavinum sem hvetja til að frekar en að halda svona fundi þá segi Ísland sig úr NAMMCO

Virðulegi forseti. Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi að sækja árlegt þing kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna sem sett var í New York í síðustu viku. Meginþema fundarins að þessu sinni var að hraða árangri er varðar kynjajafnrétti og valdeflingu allra kvenna og stúlkna með því að takast á við fátækt og styrkja stofnanir og fjármögnun með kynjaðri heildarsýn. Ég sótti fjölda viðburða auk þess að sitja fundi með þingmönnum Norðurlandanna og kynningar frá ýmsum stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Krafturinn er ólýsanlegur og að heyra raddir kvenna alls staðar að úr heiminum er ómetanlegt. Allar vilja þær sjá réttlátara samfélag þar sem konur koma með beinum hætti að ákvörðunartöku um líf sitt og velferð. Ungmenni frá öllum heimshornum komu saman í gær til að ræða framtíðarsýn sína um að binda enda á fátækt og efla jafnrétti kynjanna. Fundurinn er haldinn í skugga ólýsanlegra þjáninga sem stríðsátök víða um heim valda. Það sem situr eftir er sú sára staðreynd að í auknu stríðsbrölti og hervæðingu heimsins eru það fyrst og fremst konur og börn sem líða. Stríð, fátækt, náttúruhamfarir og bakslag mannréttinda — allt bitnar þetta mest á konum. Á sama tíma er konum markvisst haldið utan ákvarðanatöku og spurt var á fundinum í New York: Hvar eru konurnar í friðarviðræðunum? Það er staðreynd að karlar leika lykilhlutverk í hinu hörmulega valdatafli sem nærir og hvetur til átaka um allan heim en konur og börn eru þau sem fyrst og fremst líða.

Herra forseti. Ég ætla að segja ykkur stutta sögu af tilurð Bankasýslu ríkisins sem er búin að vera í umræðunni allmikið upp á síðkastið, sælla minninga eftir söluna á Íslandsbanka og svo nú hvað lýtur að þeim gjörningum sem eiga sér stað með Landsbankann sem er að fara að kaupa Tryggingamiðstöðina. En Bankasýslan var stofnuð með lögum þann 20. ágúst 2009

Stofnunin skal hafa lokið störfum eigi síðar en fimm árum frá því að hún er sett á fót og verður hún þá lögð niður.“ Það er algerlega hafið yfir allan vafa samkvæmt orðanna hljóðan hvað þessi 9. gr. merkir: Eftir fimm ár skyldi leggja Bankasýsluna niður, þannig að þessi sama bankasýsla starfaði í lagalegu tómarúmi í tæp fimm ár. í tæp fimm ár. Hver man ekki eftir sölunni á Borgun? Í lagalegu tómarúmi er þá Bankasýslan algerlega með engin lög og enga heimild til að starfa á þeim grundvelli sem markmiðið með lögunum árið 2009 hafði sett utan um hana. Hver man ekki eftir því að við seldum 13% hlut okkar í Arion banka? Bankasýslan hafði enga heimild, ekkert lagalegt umboð til að gera það heldur. Því starfaði þessi stofnun án umboðs í hálfgerðu tómarúmi — í algeru tómarúmi

En á öllum þessum tíma var þessi stofnun í lagalegu tómarúmi að taka tugi og hundruð milljóna frá ríkissjóði í algeru heimildarleysi og það er í rauninni ekki skrýtið þó að ég velti því fyrir mér: Voru þetta lögmætir gjörningar sem voru gerðir á þessu tímabili í umboði og af Bankasýslu ríkisins? Forseti. Ef við ætlum að tryggja góð loftgæði til framtíðar þá verðum við að láta hendur standa fram úr ermum. Loftmengun eykst og Ísland hefur alls ekki verið í fararbroddi við að draga úr henni. Og hvað getur ríkisstjórn Íslands gert? Hún gæti t.d. stigið upp og framfylgt mengunarbótareglunni með því að setja verðmiða á losun loftmengunarefna og gróðurhúsalofttegunda og veita fjármögnun þannig í réttar áttir. Víðtækur samfélagslegur kostnaður er bersýnilega ekki hluti af ákvarðanatöku allra einstaklinga og fyrirtækja í daglegu lífi. Hnignun loftgæða og áhrif loftslagsbreytinga;

Nýir grænir orkugjafar sem eru tæknilega fýsilegir virðast efnahagslega óhagkvæmir vegna þeirra mistaka að byggja ekki á mengunarbótareglunni. Við sjáum að það þarf uppbyggingu í höfnum landsins og hún þarf að samræmast grænum áherslum okkar. Ég er ekki bara að tala um landtengingar fyrir rafmagn heldur einnig innviði fyrir nýja græna orkugjafa sem geta knúið skipin.

Sem dæmi um það voru nánast engir styrkir veittir úr Orkusjóði til hafna árið 2023, einfaldlega af því að olíusparnaður fyrir hverja krónu þótti ekki nógu álitlegur, ekki nógu álitlegur af því að verðmiðinn á loftgæðahnignun er ekki skýr. Við munum ekki ná árangri í þessum málaflokki fyrr en kostnaðurinn á vörum endurspeglar ytri áhrif þeirra. Þess vegna mun ég á næstu dögum leggja fram þingsályktunartillögu sem felur ríkisstjórninni að verðmeta tjónið sem mengun veldur og leggja gjöld á í samræmi við það.

Það bárust núna nýverið fréttir af því við eftir viðtal í Bítinu á Bylgjunni þar sem bændurnir að Syðri-Fljótum lýstu ásælni sem maður eiginlega var algerlega kjaftstopp yfir, með hvaða hætti opinberar stofnanir höfðu gengið fram. Á sama tíma sjáum við

Það er þessi ásælni ríkissjóðs, ríkisins, ríkisstofnana í jarðnæði bænda sem ég hvet stjórnvöld til að setjast nú yfir. Nægir eru fundirnir sem þessi hópur á, ríkisstjórnin sérstaklega, og það væri hægt að henda í annan hópeflisfund á Þingvöllum ef þörf er á. En ágætu ríkisstjórnarflokkar, þið verðið að gæta einhvers hófs. Það er bara í öllu, hvert sem litið er standa bændur í nauðvörn gegn ásælni ríkisins eða ríkisstofnana í jarðnæði sitt. Þessu verður að linna og ég hvet ríkisstjórnina til að víkja af þessari vegferð.

í raun því bindandi kauptilboði sem nú er komið fram fyrir hönd Landsbanka Íslands í TM. Ég held að það væri eðlilegt í ljósi þess að hæstv. fjármálaráðherra er nú kominn til landsins að rými verði gefið hérna í dagskránni til að ræða þetta mál með formlegri hætti. Þingflokkur Samfylkingarinnar mun óska eftir því við forseta þingsins að slíkt rými verði gefið núna fyrir páska til að fá ráðherra hingað í hús og gefa munnlega skýrslu að við vitum um aðkomu hennar að þessari ákvörðun sem og öll samskipti hennar við Bankasýsluna. Ég ætla að líka að upplýsa um það sem ég hef gert á opinberum vettvangi, að ég mun í gegnum hv. fjárlaganefnd óska eftir öllum upplýsingum um samskipti núverandi hæstv. fjármálaráðherra við Bankasýsluna frá því að hún tók við þessu embætti þannig að við vitum meira um þetta mál og vonast til að vel verði tekið í þessa beiðni okkar í Samfylkingunni. fjármálaráðherra hafði gefið upplýsingar um að hún gæti lítið verið í þinginu í þessari viku vegna tveggja utanlandsferða. En þessum óskum verður hins vegar komið á framfæri við fjármálaráðherra í framhaldi af þessari

andmælt sérstaklega þegar ég bendi á að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra virðist ekkert hafa aðhafst vegna kaupa Landsbankans á stóru tryggingafélagi fyrr en eftir að bindandi kauptilboð hafði verið lagt fram og samþykkt. Ég held að við hljótum að vera sammála um að það geti ekki ríkt einhver upplýsingaóreiða hér um þetta mál. Við verðum bara að fá fram öll þau samskipti sem fóru á milli hæstv. ráðherra og Bankasýslu ríkisins. Við þurfum að fá að vita hvaða upplýsingum fjármálaráðherra kallaði eftir, hvernig hæstv. fjármálaráðherra fylgdi eftir þeim vilja sem hún varpaði fram í hlaðvarpi í byrjun febrúar og við þurfum að fá skýringar á því, fyrst þetta er afstaða ráðherra, hvers vegna hæstv. ráðherra beitti ekki með neinum hætti þeim heimildum sem hún sannarlega hefur samkvæmt lögum um Bankasýslu ríkisins til þess að grípa til ráðstafana vegna ákvarðana sem hún kann að hafa talið fara í blóra við eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þess vegna tek ég undir þessa kröfu um að það verði liðkað sérstaklega fyrir sérstakri umræðu eða skýrslugjöf um þetta mál sem allra fyrst.

möguleg kaup Landsbanka á tryggingafélagi. Það ætti að vera útgjaldalaust af hálfu forseta að veita það rými í ljósi þess að hér átti dagskrá vikunnar að vera undirlögð umræðu um fjármálaáætlun lögum samkvæmt, en ríkisstjórnin nær ekki saman um það grunnplagg þannig að hún frestast fram yfir páska. Við eigum því hér á dagskránni heila viku af plássi fyrir ráðherra að mæta og ræða við okkur. Ég verð hins vegar í framhaldi af orðum forseta að lýsa furðu á því að fjármálaráðherra hafi bókað tvær utanlandsferðir í þessari viku. Það eru tvær vikur á ári þar sem þessi ráðherra þarf að vera hér í sal. Það er vikan er hún mælir fyrir fjárlögum og það er vikan þegar hún á að mæla fyrir fjármálaáætlun.

Forseti vill geta þess að það lá fyrir um miðja síðustu viku að fjármálaáætlun kæmi ekki inn í þingið í þessari viku og voru þingflokksformenn og forsætisnefndarmenn upplýstir um það, sennilega á miðvikudaginn í síðustu viku.

að þá hlaupi ráðherra strax erlendis með mjög stuttum fyrirvara. Það hlýtur að vera glufa þarna inn á milli

Það þarf að gera grein fyrir því hvernig mál standa þarna því að þetta lítur út fyrir að vera enn eitt fíaskóið í rauninni hvað varðar stjórn ríkisbanka og þess apparats sem þar er í kring.

til hæstv. ráðherra. Ég vil þó að forseti gangi lengra og brýni fyrir hæstv. fjármálaráðherra að finna glufu á milli utanlandsferða til að mæta hérna vegna þess að málið er brýnt og það þarf umræðu um það. Við erum svo að fara í páskafrí. Það skiptir máli að hann komi þessu á framfæri vegna þess að það virðist eins og hæstv. ráðherrar treysti ekki einu sinni á nútímafjarskipti. Þeir gefa ekki einu sinni kost á sér í viðtöl. Það ættu nú að vera hæg heimatökin að ræða við fréttastofur þó að frá öðru landi sé. Þeim mun brýnna er það að hæstv. ráðherra gefi sér tíma til að koma hingað.

sem hefur boðað ósk um að fresta aðalfundi eða ársfundi Landsbankans. Ég tel það mjög brýnt að viðeigandi nefnd, sem ég held að ég fari rétt með að sé efnahags- og viðskiptanefnd, mín nefnd, fái upplýsingar um hvað standi eiginlega til að gera og sömuleiðis að ráðherra svari fyrir þetta áður en þingið fer í páskaleyfi vegna þess að meðan á því stendur

sala á TM Tryggingum til Landsbankans, ríkisfyrirtækisins, verði rædd hér í þingsal. Ég held að það sé sjálfsagt að fá upplýsingar um það hvernig bankaráð Landsbankans telur að þessi ráðstöfun standist eigendastefnu ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þetta er sjálfsagt að ræða. Ég tel líka að það sé sjálfsagt að ræða að það er ekki skynsamlegt að ríkið eigi svona stóran hlut í fjármálafyrirtækjum í landinu og það er á leiðinni frumvarp, eins og hefur komið fram eftir ríkisstjórnarfund

fara fram á að fjármálaráðherra komi hér og upplýsi þingið um það hvað raunverulega er í gangi því að atburðarásin í þessu máli frá fyrstu stundu er mjög sérkennileg. Það er afar sérkennileg staða að hér sé það þannig að á vakt hægrisinnaðasta flokksins í ríkisstjórninni sé verið að sé verið að ríkisvæða tryggingafélag en flokkur til vinstri í stjórnarandstöðunni kemur hér upp og vill fá að eiga orðastað við ráðherra um það, sem er auðvitað sjálfsagt mál að styðja. Svona er nú málið málið allt sérkennilega vaxið. Það sem ég vildi segja er þetta líka: Okkur vantar frekari skýringar á því hvað hæstv. ráðherra átti við með því þegar hann talaði um að það þyrfti að ræða um mögulega sölu á Landsbankanum samhliða þessu máli, sem síðan

að reynt væri að bregðast við þeim óskum með sérstökum fyrirspurnatíma núna á föstudaginn ef ráðherra yrði kominn heim. Þetta er nefnilega svolítið sérstakt vegna þess að einn aðili máls lætur í veðri vaka að þetta hafi gerst mjög skyndilega á meðan allir sem eitthvað þekkja til átta sig á því að það er margra mánaða undirbúningur að svona viðskiptum. Við vitum öll að Bankasýslan hefur verið vængstýfð síðustu mánuði og ár eftir misheppnaða sölu á hlut í Íslandsbanka þannig að það er gríðarlega mikilvægt að ráðherra upplýsi og

til að auka traust í samfélaginu. Það er ekkert langt síðan við gengum hér í gegnum fjármálahrun. Það eru enn þá sumar fjölskyldur að vinna úr því. Við höfum bara fengið nóg af fréttum af því að það sé verið að kaupa selja Borgun og það komi almenningi ekki við og ráðherrar þykjast ekkert vita þegar það hentar. Þetta gengur auðvitað ekki, hæstv. forseti. Við þurfum að fá betri umræðu um þetta. Ég vænti þess að Sjálfstæðisflokkurinn vilji vera boðberi einhvers trausts en ekki sífelldrar gjaldfellingar á fjármálakerfinu. Þetta er í rauninni ekki gott ástand og úr því þarf að bæta. Ég vona svo sannarlega að hæstv. fjármálaráðherra komi hér í þingsal sem allra fyrst og komi með yfirvegaðar skýringar á stöðu mála.

Mig langaði að taka örstutt til máls varðandi þetta frumvarp og mikilvægi þess að formuð var kvikmyndastefna á sínum tíma. Þetta er liður í því að framfylgja kvikmyndastefnunni og þetta sýnir fram á að með markvissri stefnumótun er hægt að styðja verulega við atvinnugreinar sem við höfum trú á. Ég vildi þakka nefndinni fyrir að hafa unnið vel að þeim breytingum sem hún hefur verið að gera í sambandi við þetta frumvarp.

Í umsögn Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda kemur fram, með leyfi forseta, að nauðsynlegt sé „tryggð verði heimild til hækkunar á fjárlögum til Kvikmyndasjóðs til þess að nýr styrkjaflokkur teljist raunhæfur. Að óbreyttu gengur nýr styrkjaflokkur á önnur verkefni innan sjóðsins“. Ég tel mikilvægt að komið verði til móts við sjónarmið og fjárframlög verði tryggð. Stuðningur við listir er gríðarlega góð fjárfesting sem skilar sér margfalt til baka.